на управителния или контролния орган или на друго лице, оправомощено да управлява и/или да представлява дружеството за допълнително социално осигуряване; 19. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да ограничи своите оперативни разходи, включително като процент от общите нетни приходи, когато са нарушени изискванията на чл. 121в, ал. 4, 11 и 12 или съществува непосредствена опасност от нарушаването им.” 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на Комисията може да прилага следните принудителни административни мерки: 1. да назначи квестор в случаите, предвидени в този Кодекс; 2. да назначи за сметка на дружеството за допълнително социално осигуряване в случаите по ал. 1: а) регистриран одитор; б) външен независим експерт за извършването на оценка на активи на Фонд за допълнително социално осигуряване и/или на дружеството за допълнително социално осигуряване; в)

да разпореди писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват дружество за допълнително социално осигуряване, в случаите по ал. 1; 4. да дава задължителни предписания за необходими

(Съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети; 7. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок; 8. да забрани временно изплащането на дивиденти; 9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител, с инвестиционен посредник или с осигурителен посредник, ако те не отговарят на предвидените в кодекса изисквания; 10. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на дружеството за допълнително социално осигуряване, което се отнася до дейността по допълнително социално осигуряване, ако с него се нарушават изискванията на нормативните актове по допълнително социално осигуряване; 11. да отнеме разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване; 12. да ограничи дейността на пенсионноосигурителното дружество в случаите по ал. 1, като му забрани да извършва определени сделки, дейности и/или операции; 13. да отнеме лицензия за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в този Кодекс; 14. да забрани временно на акционер да упражнява правото си на глас, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 – 3; 15. да нареди писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 – 3; 16. да забрани на пенсионноосигурителното дружество да приема и управлява средства по съответна професионална схема; 17. да забрани или ограничи дейността на пенсионноосигурителното дружество в чужбина; 18. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителния или контролния орган или на друго лице, оправомощено да управлява и/или да представлява дружеството за допълнително социално осигуряване; 19. да задължи дружеството за допълнително

на чуждестранната институция да управлява професионална схема на съответния осигурител.“ 3. В ал. 4 думите „лица, които изпълняват ръководни функции” се заменят с „лицата на ръководна длъжност”. 4. Създава се нова ал. 5:

Досегашната ал. 5 става съответно ал. 6. 6. Досегашната ал. 6 става съответно ал. 7 и в нея в изречение първо думите „заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“, а в изречение второ думите „заместник-председателят на“ се заличават. 7. Досегашната ал. 7 става съответно ал. 8. 8. Създава се ал. 9: Продължете,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция в § 133, който става § 146: „§ 146. Член 351 се изменя така: „Отговорност за нарушения на Нормативната уредба Чл. 351. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение: 1.

чл. 236, ал. 1 и 2, чл. 237, 238, 239, 240, 248, 248а, 248б, 317,

139, 142, 169, 169а, 169б, 170, 175, 175а, 176, 177, 177а, 178, 179, 179а,

с които се възлагат задължения при осъществяването на дейността по допълнително социално осигуряване, се наказва с глоба в размер от 700 до 10 000 лв.

за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 40 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 80 000 до 400 000 лв.; 4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 5000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 100 000 лв. до 100 000 лв. (4) Който предостави или допусне да се предостави невярна информация във връзка с осъществяването на осигурителния надзор, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., когато деянието не съставлява престъпление. (5) За нарушението по ал. 4 на пенсионноосигурителното дружество се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 150 000 лв. (6) На лице, което извършва дейност като осигурителен посредник без сключен договор с пенсионноосигурително дружество, се налага: 1. глоба от 1500 до 10 000 лв. – за физическо лице; 2. имуществена санкция от 4000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец. (7) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат

някое от следните условия: аа) те са предприятие майка и/или дъщерни дружества от една и съща група (т.е. всяко предприятие майка, дъщерно дружество и друго дъщерно дружество е свързано с останалите); бб) едното от тях има участие в или е съвместно дружество на другото дружество или има участие в или е съвместно дружество на предприятие майка или дъщерно дружество от група, в която другото дружество е предприятие майка или дъщерно дружество; вв) и и двете дружества са съвместни дружества на едно и също трето лице; гг) едното от тях е съвместно дружество на, а в другото има участие едно и също трето лице; дд) едното от тях е контролирано или контролирано съвместно от физическо лице, което се намира в отношения с другото юридическо лице съгласно буква „б“; ее) по отношение на едното от тях, физическо лице, което се намира в отношения с другото юридическо лице съгласно буква „б“, подбуква „аа“, упражнява значително влияние или заема ръководна длъжност в него или в неговото предприятие майка; б) юридическо лице и физическо лице, ако физическото лице или близък член на неговото семейство: аа) упражнява контрол или упражнява съвместен контрол върху юридическото лице; бб) упражнява значително влияние върху юридическото лице, или вв) заема ръководна длъжност в юридическото лице или в предприятието майка на юридическото лице. По смисъла на буква „а“, подбукви „бб“ „гг“ „съвместно дружество“ е дружество, върху което съответното лице упражнява съвместен контрол заедно с друго лице; за съвместни дружества се считат и дъщерните дружества на съвместното дружество. По смисъла на буква „б“ „близки членове на семейството“ на дадено лице са членове на семейството, които могат да оказват влияние върху или могат да бъдат повлияни от това лице в отношенията му с юридическото лице, в т.ч. неговите деца и съпруг/а, деца и съпруг/а, лицето, с което то се намира във фактическо съжителство, децата на това лице и лицата, които са на негова издръжка или на издръжка на лицето, с което е налице фактическо съжителство. По смисъла на буква „а“, подбуква „ее“ и буква „б“, подбуква „бб“ „значително влияние“ е налице, когато съответното лице притежава пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на юридическото лице, като общият размер на участието възлиза на сбора от пряко притежаваните гласове и гласовете, притежавани от контролираните лица. По смисъла на буква „а“, подбуква „дд“ и буква „б“, подбуква „аа“„съвместен контрол“ е предвидено в договор споделяне на контрола върху дейността на юридическо лице и е налице, когато за вземането на решения за тази дейност е необходимо единодушно съгласие на лицата, които споделят контрола.“ 2. Създават се точки 3а и 3б: „3а. „Тесни връзки“ са налице когато две или повече физически или юридически лица са свързани чрез контрол или участие, или когато две или повече физически или юридически лица са трайно свързани с едно и също лице чрез отношения на контрол. В случаите по чл. 177, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4 и 5 определянето на лицата, които се намират в тесни връзки съгласно изречение първо, се ограничава до юридически лица и се извършва въз основа на публично достъпна информация. 3б. „Участие“ е налице, когато едно лице притежава пряко или непряко 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на дружество.“

към гласовете на контролиращия се прибавят: аа) гласовете на юридическите лица, върху които той упражнява контрол; бб) гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него юридическо лице; вв) непряко притежаваните гласове в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, изчислени като произведението от участието на контролиращия в капитала на лицето, чрез което се притежава непряко участие, и участието на това лице в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, като: ааа) при наличие на повече от едно междинно лице в линията на непряко притежание в произведението се включва и участието на съответното междинно лице в капитала на другото; ббб) при непряко притежаване на участие по повече от една линия се използва сборът от непряко притежаваните от контролиращия гласове в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, по всяка линия“. 4. Създават се точки 4а – 4д: „4а. „Предприятие майка“ е юридическо лице, което упражнява контрол спрямо едно или повече дружества (дъщерни дружества). 4б. „Дъщерно дружество“ е юридическо лице, контролирано от друго юридическо лице (предприятие майка); юридическите лица, които са дъщерни на дъщерното дружество, също се смятат за дъщерни дружества на предприятието майка. 4в. „Група“ е група от дружества, която се състои от: а) предприятие майка и неговите дъщерни дружества; в групата се включват и дружествата, в които предприятието майка или дъщерните му дружества имат участия, или б) дружества, които се управляват общо по силата на договор или учредителните им актове или устави, или в) дружества, в които повече от половината от членовете на управителните или контролните им органи са едни и същи лица през съответната финансова година и до датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет. 4г. „Лица, действащи в съгласие” са две или повече лица, за които според характера на отношенията между тях или между всяко от тях и трето лице, според тяхното пазарно поведение или сключените от тях търговски сделки, може да се направи основателно предположение, че упражняват или ще упражняват правата, свързани с тяхното пряко или непряко акционерно участие в дружеството за допълнително социално осигуряване, в съответствие с изрично или мълчаливо споразумение между тях. 4д. „Квалифицирано участие” e пряко или непряко участие, възлизащо на 10 или на над 10 на сто от капитала или от правата на глас в общото събрание, определено съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или което дава възможност за съществено влияние върху управлението на дружеството. При определяне размера на квалифицираното участие не се вземат предвид правата на глас или акциите, които инвестиционните посредници или банките държат в резултат на предоставяне на услугите по чл. 5, ал. 2, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че тези права не се упражняват или използват по друг начин, за да се повлияе върху управлението на дружеството за допълнително социално осигуряване, както и при условие че тези права бъдат прехвърлени в срок една година от придобиването.”

така: „9. „Системни нарушения” са три или повече административни нарушения на този кодекс и/или на актовете по прилагането му, извършени в продължение на една година, или три и повече административни нарушения от един и същ вид, извършени в продължение на три последователни години.”

с обезпечение съгласно чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 15. „Репо сделка” и „Обратна репо сделка” е всяко споразумение, при което се прехвърлят финансови инструменти, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с финансови инструменти със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще се определи от прехвърлителя. Споразумението е „репо сделка” за страната, продаваща финансовите инструменти, и „обратна репо сделка” за страната, която ги купува. 16. „Колективна инвестиционна схема“ е: а) предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; б) предприятие за колективно инвестиране съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. 10. Точки 17 и 18 се отменят. така: „19. „Опция” е деривативен финансов инструмент, който изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата. 20. „Фючърс” е деривативен финансов инструмент, който изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена на определена дата.” 12.

както и като прокурист на такова лице; б) включваща изпълнение на функции по ръководство и/или контрол на структурно звено, имащо пряко отношение към осъществяване на основната дейност и функциите на една институция или към основния предмет на дейност на дадено дружество или лице, съгласно тяхната вътрешна структура. 32. „Регулиран пазар” е пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти. 33. „Идентификационен код на правния субект” е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи

Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 153: „§ 153. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване

Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване параграфите с нова номерация, подкрепени от Комисията. Това са параграфи 151, нови 152 и 153 и наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“. Моля, гласувайте.

по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. кодекс. (2) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 7, имат право в срок до 31 декември 2018 г. да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт. (3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 2. (4) Националният осигурителен институт изпраща подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата до съответните пенсионноосигурителни дружества до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията, пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на съответните лица по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива индивидуалните им партиди. (5)

на съответното пенсионноосигурително дружество, което в едномесечен срок от получаването й превежда натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. В случай на постановен отказ за преизчисляване на пенсията дружеството възобновява воденето на партидата от датата на закриването й. (7) Едновременно с превода на средствата по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт информация за размера на преведените средства от всяка индивидуална партида във формат, утвърден от управителя на института. В 7-дневен срок от превода дружеството изпраща на осигурените лица с писма с обратна разписка извлечения от индивидуалните им партиди от индивидуалните им партиди и ги уведомява за извършеното прехвърляне на средствата. (8) От първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване на пенсията, всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията, Националния осигурителен институт изпраща по електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен срок от получаването на информацията за постановения отказ, Националната агенция за приходите превежда всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по сметка на съответния универсален пенсионен фонд, в който лицето е било осигурявано преди подаването на заявлението по ал. 2. (9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6, 7 и ал. 8, изречение

и да представят в Комисията за финансов надзор документи, удостоверяващи съответствието. (2) В 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ банките – попечители, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с този закон и актовете по прилагането на кодекса и да представят в Българската народна удостоверяващи съответствието. (3) В срок до 31 декември 2021 г. пенсионноосигурителните дружества са длъжни да приведат в съответствие с предвидените в този закон изисквания към инвестиционната дейност активите, притежавани от управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които към датата на влизането му в сила

представителите на юридическите лица в контролните органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества подават заявления по чл. 121д, ал. 10, които се разглеждат по реда на чл. 121д, ал. 11 и 12. Лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителните дружества, представят и доказателства, включително декларации, че са спазени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 3. (2) В случаите по чл. 121д, ал. 13, както и когато не е подадено заявление в срока по ал. 1, Комисията за финансов надзор прилага мярката по

157: „§ 157. Пенсионноосигурително дружество, което управлява фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който към датата на влизането в сила на този закон притежава инвестиционни имоти, прилага изискването за съпоставяне на всяко тримесечие на постигнатата доходност от инвестиционен имот съгласно чл. 180в, ал. 1 и чл. 180в, ал. 2 по отношение на притежаваните от фонда инвестиционни имоти след изтичането на 5 години от влизането в сила на този закон“.

пенсионноосигурителните дружества, получили разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми до влизането му в сила, са длъжни да подадат заявления за издаването на идентификационни кодове на правния субект за себе си и за управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми“. По § 142 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 след думите „допълнително социално осигуряване” се поставя запетая и думите „и на управляваните от тях фондове” се заменят с „на управляваните от тях фондове и на осигурителните посредници”. чл. 17, ал. 1: а) точка 2 се отменя; б) точки 3 и 4 се изменят така: „3. издава или отказва издаване на разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване; 4. одобрява документи и определя изискванията към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;” в) точка 6 се изменя така: „6. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Част втора от Кодекса за социално осигуряване“; г) в т. 10 думите „органите за управление” се заменят с „управителните, контролните и другите органи”; д) създава се нова т. 14: „14. предявява искове за: а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в Търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство; б) прогласяване на нищожност на сделки, свързани с дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове, сключени в нарушение на Кодекса за социално осигуряване и на актовете по прилагането му; в) отмяна на решение на общото събрание на дружество за допълнително социално осигуряване, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от узнаване за решението, но не по-късно от тримесечен от провеждане на общото събрание”. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 162: 162: „§ 162. В Кодекса за застраховането в чл. 21 се създава ал. 6: „(6) Взаимозастрахователна кооперация, която извършва дейност по животозастраховане, не прилага изискванията по част втора, дял трети от този ако застрахователните плащания варират в зависимост от наличните средства и вноските на всеки един от членовете на кооперацията са в еднакъв за всички размер. са в еднакъв за всички размер. За взаимозастрахователната кооперация по изречение първо се прилага част втора, дял четвърти от този кодекс.“ По § 145 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 2, а т. 2 е отразена на систематичното й място

Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.

новият § 157 и параграфи от 158 до 163, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18 юли 2017 г.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо ще направя процедура за допуск в залата на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

октомври 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2017 г. В заседанието взеха участие: господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров. Според мотивите на Законопроекта основните промени включват: отпадане на изискването физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код; код; - формулярът на заявлението за регистрация да се приведе в съответствие с предложеното изменение, като отпада текстът за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код; при уведомяване за настъпили изменения и/или допълнения на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация, предприятията, които осигуряват временна работа, няма да представят в Агенцията по заетостта копия от тези документи. Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред и в съществуващите публични регистри следното: необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи и извършващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа; - необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Вносителите на Законопроекта очакват, че с предложения Законопроект ще се намали броят на представяните документи при регистрация и осъществяване на дейността като предприятие, което осигурява временна работа. Ще се намалят административните разходи за бизнеса, ще се облекчи съществуващият регистрационен режим и ще се подобри качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за бизнеса. Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието. Приложена е и справка от Министерството на правосъдието, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на Законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Според справката предложеният Законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Също така е приложена справка, в която са отразени предложенията, получени по време на общественото обсъждане на Законопроекта. В Комисията беше получено становище относно Законопроекта Конфедерацията на независимите синдикати в България. В него се изразява подкрепа за основните цели на Законопроекта и свързаните с тях изменения и допълнения. В осъждането стана ясно, че ако Законопроектът бъде подкрепен, ще се постигнат два ефекта. Първият е свързан с възможността физическите и юридическите лица, които осигуряват временна работа, да представят по-малък брой документи. По този начин ще намалеят общо административните разходи за бизнеса. Вторият ефект е свързан с възможността Агенцията по заетостта да облекчи регистрационния режим, да подобри качеството на предоставяните услуги и да намали административната тежест за бизнеса. Агенцията ще проверява в публичните регистри необходимите обстоятелства, свързани с регистрацията на физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация и осъществяващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа. След приключване на представянето и обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване с резултати: 17 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“. Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет.“ Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Има ли желание от страна на вносителите? Не виждам такова. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Янков, за изказване. четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, С така предложените промени се облекчава процедурата за физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа. Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред необходимите обстоятелства при такова заявление. Чухте какви са ефектите, които се очаква да бъдат постигнати от така направената промяна. Нормално е всички народни представители, след като става въпрос за облекчаване на административната тежест, да подкрепят така направените предложения. Уважаеми колеги,

То е след анализ, който е направен, но то касае само 150 фирми и неясно колко физически лица. Административната тежест от бюрокрацията може да бъде намалена само когато това се отнася за по-голям брой юридически лица. Само в Строителната камара те са над 5000 и това може да стане, така както сте го написали в предизборната програма на правителството на Борисов 3 Приоритет 62: Намаляване на административна тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. Обръщам Ви внимание, колеги от мнозинството: в началото на септември в Министерския съвет беше разгледан Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и ресурсите на Единната електронна съобщителна мрежа и на държавната администрация, и за нуждите на националната сигурност. От изявлението и на Министерския съвет, и на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Росен Желязков стана ясно, че електронното правителство започва отначало. Всички правителства на Борисов обявяваха за приоритет и след 8 години електронното правителство ще стартира от самото начало. Разработените до момента системи и техните функционалности не могат да бъдат използвани като обща платформа за електронното управление. С тази промяна в Закона, която се отнася, повтарям, за около 150 фирми, ли смятате, че изпълнявате Вашия приоритет – на правителството на Борисов 3 – намаляване на административната тежест? Това ли е резултатът от дълбокия анализ? Това ли е резултатът от 8 години, които администрацията, най-вече ръководена от изпълнителната власт в лицето на ГЕРБ, ще облекчи тази административна тежест? Това ли отчитате като резултат? Колеги, ние като парламентарна група ще подкрепим, но то е недостатъчно! Очакваме от изпълнителната власт – там са експертите, там е капацитетът, там е поет и ангажиментът да има конкретни предложения в другите закони, така както сте записали: Административнопроцесуален кодекс, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и други закони, да внесете в Народното събрание, и ако те са ефективни и се отразят за по-добрата среда на българските фирми, на юридическите лица, то ние ще ги подкрепим. Недостатъчно е и очакваме повече! Аз лично се съмнявам в капацитета на това правителство

Не виждам реплики. Други изказвания? Има ли други изказвания по Законопроекта? Няма. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, вносител Министерският съвет,

на първо гласуване на 19 октомври 2017 г. Кой ще чете доклада? Не виждам госпожа Стоянова.

Благодаря, госпожо Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 2

Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.

Моля, режим на гласуване по § 1, който Комисията не подкрепя.

Изказвания? Прочетете неподкрепеното предложение на народния представител Дора Христова. В § 2, т. 3, към предложения от вносителя текст се правят следните допълнения: Текстът на чл. 19, ал. 5 се изменя така: „В случаите по ал. 3 мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции, така че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала. Недобросъвестност е налице, когато съдружникът е знаел, че дружеството е неплатежоспособно или свръхзадължено и прехвърлянето е извършено след началната дата на неплатежоспособността и/или свръхзадължеността, установена с влязло в сила съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството, и преди по-ранната от двете дати: 1. обявяване в Търговския регистър на молбата на дружеството за откриване на производство по несъстоятелност; 2. вписване в Търговския регистър на решението на съда по несъстоятелността за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството.“

Заповядайте, госпожо Христова.

бяха включени непрецизни текстове, които доведоха до абсурдността бившите съдружници и акционери да бъдат солидарно отговорни за неизплатени публични задължения за данъци и осигуровки. Кое е абсурдното в цялата ситуация? В целия цивилизован свят всички акционери и съдружници носят ограничена отговорност до размера на тяхното участие в капиловото дружество. С тази ограничена отговорност се стимулира свободната стопанска инициатива на гражданите по този начин съдружниците и акционерите са застраховани при предприемането на икономически риск, ако бизнесът се окаже несполучлив дружеството е изправено пред неплатежоспособност, тяхното лично имущество да бъде защитено. Абсурдно е заради това, защото на практика с текста на тази алинея се получава следното: ако едно капиталово дружество, било то акционерно или дружество с ограничена отговорност, има неизплатени публични задължения за данъци и осигуровки, настоящите съдружници носят ограничена отговорност до размера на тяхното участие в капитала на дружеството, и то носят такава солидарна отговорност за действия, които са посочени в чл. 19, ал. 2, тоест за всички техни незаконосъобразни действия, които са свързани с намаляване на имуществото на дружеството. По този начин фискът не може да си събере своите публични задължения. И трето, те носят такава отговорност единствено и само заради това, съгласно ал. 3, че са гласували „за“. Ако са гласували „против“ или са се въздържали, те не носят такава отговорност. А какво казва ал. 5 за бившите съдружници? Ако бившите съдружници са си продали капиталовото участие, след като са знаели, че дружеството предстои да мине в несъстоятелност,

не за действията по ал. 2, а за всички свои действия, независимо от това как са гласували. Ако са гласували „против“, те пак носят такава отговорност. Ето защо се стига до такъв парадокс, че бившите собственици на капиталови дружества носят по-голяма отговорност от настоящите.

да бъде прецизирана и обвързана със случаите, когато съответният съдружник или акционер със своето поведение действително е допринесъл за осуетяването на събирането на публичните вземания. Тези случаи са посочени в чл. 19, ал. 3. Единствено в тези случаи е справедливо и оправдано да бъде въведено изключение от общия правен принцип, че съдружниците и акционерите в капиталовото търговско дружество не носят лична отговорност за задълженията на дружеството. За съжаление, това наше предложение не беше прието от Бюджетната комисия с мотивите, че то ще възпрепятства събираемостта на публичните задължения, но най-вероятно причината е,

в ДОПК се предвижда, че щом като съответният съдружник или акционер е участвал в източването на дружеството, тоест със своите действия е допринесъл за намаляване на имуществото на дружеството и е дал своето съгласие за тези действия, тоест гласувал е само и единствено тогава да може да носи лична отговорност. По този начин би се постигнал справедлив баланс между фискалния интерес на държавата, принципа за свободното движение на капитали и интересите на гражданите.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Обръщам се към колежката, защото с тази промяна, която тя и нейната група искат да направят, тази сериозна промяна, която правим в ДОПК, се обезсмисля. Идеята на тези промени беше да се ограничи продажбата на дружествата и това е начинът, по който това ограничение може да се случи, тоест носят отговорност предните собственици. С Вашето предложение Вие искате тази отговорност да бъде толкова малка, че те да продължат по същия ред и да продължат да продават фирми. Тук има идея, че става въпрос за дружества, които са създадени и са продават с идея, защото има нарушение вътре, направени са данъчни престъпления. Ние искаме да намалим или прекратим това с промяната в Закона. Това не е идеалният случай на фирми, които си прехвърлят собственост, които има оздравяване, в които има акционери. Тук става въпрос за така наречените „данъчни измамници“, а Вие с тази промяна ще направите така, че те да продължат по същия ред да си продават с лекота дружествата и точно тези стари собственици носят голяма отговорност за задълженията, които са натрупали такива дружества. До момента данъчната администрация търсеше отговорност от новите собственици, знаете кои са – това са граждани, които нямат никаква собственост, някои от тях притежават по 30 – 40 такива дружества, и с този член мисля, че ние ще

Няма. Заповядайте, госпожо Христова, за дуплика, имате още три минути.

между продажба на предприятие и продажба на участие. През цялото време Вие говорите за продажба на предприятие, а не за продажба на участие. Това е първото. Второ, фискът си събира своите публични вземания от имуществото на дружеството. Тук не говорим за продажба на предприятие, а за продажба на участие. Другата промяна, която ние внасяме, е, че искаме да има равнопоставеност между настоящите и бившите собственици, така както настоящите отговарят за действията си по ал. 2, тоест всичко, свързано с имуществото на дружеството, и те отговарят единствено, ако са гласували „за”. Бившите съдружници отговарят за всички свои действия, всички, които не са свързани. Ние говорим, че съдружниците и акционерите, които са имали незаконосъобразни действия, като например скрито разпределение на печалбата, разпределение на дивидент под формата на натура, ако имат учредяване на особен залог в полза на трети лица – всичко това, за което и настоящите съдружници носят отговорност, те да бъдат солидарно отговорни, и също така, ако за тези действие те са гласували „за”. Ако са гласували „против“, каква отговорност Вие може да носите от този бивш съдружник? Единствено и тогава, ако се приеме този текст, може да се наруши принципът за неограничената отговорност, който в момента ще се приложи, за съжаление, само в България. Извинявайте, но кой чуждестранен инвеститор ще дойде да си вложи капиталите, като знае, че в един момент ще си продаде участието и след това при тези неизяснени текстове той може да носи такава солидарна отговорност? Благодаря Ви, уважаема госпожо Христова. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Дора Христова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2,

§ 3: „§ 3. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 11, изречение първо след думите „компетентните органи“ се добавя „и други правоимащи лица“, а след думата „приходите“ се добавят „Агенция „Митници“ и общините“ и изречение второ се заличава. 2. Създава се ал. 12: „(12) Редът за изискване и предоставяне на информацията по ал. 11 се определя от: от: 1. кмета на общината – за информацията, обменяна от общините; 2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за информацията, обменяна от агенцията; 3.

Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага да бъде отхвърлен. Комисията

Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 2 до 9 включително по доклада на Комисията, предложението на Комисията за отхвърлянето на § 11 по вносител,

предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 14: „§ 14.

В чл. 75: а) алинея 2 се изменя така: Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.“;

4. В чл. 77: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.“; б) алинея 3 се отменя. 5. В чл. 100 се създава ал. 5: „(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“ 6. В чл. 101: а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията“;

в ал. 4 се създава изречение трето: „В случаите на чл. 100, ал. 5 при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.“; така: „(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и параграфи от 11 до 14 включително по доклада на Комисията. Гласували

„(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за: 1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; одит; и 2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 30. „§ 30. Подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат

31

Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Има ли изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 15 до 29 по доклада на Комисията, предложението на Комисията за създаване на нов § 30 със съответното

приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2017 г., приет на първо четене на 12 октомври 2017 г.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2017 г., приет на първо четене на 12 октомври 2017 г.

АДЕМОВ: По § 1 има предложение от народния представител Светлана Ангелова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. на § 1: „§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5: „(5) За изпълнение на функциите по социална интеграция директорите на дирекциите „Социално подпомагане“ или оправомощени от тях длъжностни лица имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“ и при необходимост изискват по служебен път информацията, свързана с реализиране правата на хората с увреждания, от общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието и науката, на Агенцията по заетостта, на Националния осигурителен институт, както и от други държавни органи и органи на местното самоуправление, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на искането.“

Параграф 1

Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 2 до 9 включително по доклада на Комисията, предложението

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“, както и § 9 по доклада на Комисията. Гласували

Съобщения за Парламентарен контрол на 3 ноември 2017 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на два въпроса и на едно питане от народния представител Иво Христов. 2. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на едно питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова. 3. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на два въпроса от народните представители Никола Динков и Васил Антонов. 4. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Христо Проданов. 5. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Иво Христов. 6. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на два въпроса от народния представител Николай Цонков. 7. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на три въпроса от народните представители Стефан Бурджев; Даниел Йорданов и Красимир Янков; и Пламен Манушев, Йордан Йорданов и Даниела Димитрова. 8. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков отговори на четири въпроса от народните представители Николай Тишев; Тодор Байчев; Николай Александров; Манол Генов, Георги Търновалийски и Веска Ненчева. 9. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Антон Кутев. 10. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на един въпрос от народния представител Полина Христова.

по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на един въпрос от народните представители Теодора Халачева и Петър Витанов; и на едно питане от народния представител Георги Гьоков; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 3 въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Донка Симеонова и Виолета Желева; Анелия Клисарова и Ирена Анастасова; и Богдан Боцев и Николай Бошкилов; и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Весела Лечева; и Николай Александров, които има два въпроса; министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Весела Лечева; и Николай Александров с два въпроса; - министърът на културата Боил Банов – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски; министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова; Светла Бъчварова и Николай Пенев; и Славчо Велков. Поради предварително планирано посещение от международен характер в Министерството на отбраната от представители на Чешката република, както и планиран по настояване на министъра на отбраната на Република Франция конферентен разговор, които ангажименти не могат да бъдат отложени в друго време, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването в оставка Николай Петров. Поради изчерпване на дневния ред, предвиден за днес, закривам заседанието. Утре от 9,00 ч. – следващо заседание. (Звъни.)